Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця. У нас відбулась зустріч з представниками різних політичних партій та груп, представлених у Верховній Раді України. Досягнена домовленість про те, щоб продовжити нашу роботу і внести зміни в порядок денний сьогоднішній нашого пленарного засідання. Перше. Шановні колеги, я зараз з голосу це озвучу, будь ласка, послухайте мене. Перша позиція. Ми розглядаємо проект Закону про Державний бюджет на 2020 рік. Друга. Ми розглядаємо проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу (реєстраційні номери 2239, 2239-1) і законопроект про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (реєстраційний номер 2283). Два останні законопроекти, в принципі, як і Закон про Державний бюджет України на 2020 рік, будуть розглядатися в першому читанні. Скажіть, будь ласка, чи немає заперечень щодо такого порядку денного? Я зараз дам всім виступити. (Шум у залі) Ні, Геращенко. Хвилина з мотивів. Шановні колеги, ми звертаємо увагу керівництва Верховної Ради України на те, що це ваша задача – правильно організувати роботу парламенту. Сьогодні відбулося, і ми хочемо звернутися до всіх українців, фактично, два таємних засідання ключових комітетів це з аграрних питань і бюджетних. На яких розглянуто було питання, які зараз намагаються внести в порядок денний, зокрема внесення змін до Закону про бюджет 2019. Так само законопроект, що стосується газотранспортної системи, він, дійсно, є надзвичайно важливим для країни, і це є наші серйозні переговори з європейським товариством, але це неприпустимо, коли подібні закони вносяться в порядок денний хвилина в хвилину. І ми хочемо звернутися до керівництва парламенту, до уряду, до пана Коболєва. З усією повагою до вас, ми готові співпрацювати в таких важливих питаннях, але має бути організована робота парламенту. Фракції мають право вивчити закони, подати альтернативні, виборці мають право знати, про що йдеться в цих змінах до бюджету 2019, чи немає там корупції, лобізму… Дякую, Ірино Володимирівно. Я хотів би, дійсно, звернутися до наших колег з уряду, щоб законопроекти та пропозиції… я розумію, що вони дуже важливі, але надходили б все ж таки раніше до парламенту України для того, щоб ми встигали ознайомитися з цими законопроектами, внести необхідні правки і долучитися до цього важливого для держави процесу. Тим більше, що більша частина народних депутатів в загальному розумінні підтримує ці ініціативи. Шановні колеги, перше. Я зараз дам слово, але нам треба продовжити наше засідання. І друге. Це внести зміни до порядку денного, саме ті, які були запропоновані. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви такий порядок денний?

проголосувати порядок денний той, який я тільки що зачитав, після цього я дам, як ми і домовлялися. Добре? Але я прошу всіх підтримати, тому що це була спільна позиція.

Добре. Я тоді продовжу засідання на 15 хвилин, щоб ми випадком не вийшли за межі. Даю слово, 3 хвилини, була пропозиція від двох фракцій зробити перерву із заміною на виступ. Юлія Володимирівна Тимошенко, 3 хвилини, будь ласка. Шановні колеги, мова іде зараз про продаж сільськогосподарської землі, власне, про цю тему ми і хотіли би поговорити. Ви знаєте, що сьогодні 73 відсотки громадян України проти продажу землі і 81 проти продажу землі іноземцям. В той же час більше 70 відсотків хочуть проводити на цю тему референдум. Це дуже серйозний сигнал від суспільства. Минуле засідання аграрного комітету відбувалося дуже бурно. Туди прийшли представники громадських організацій аграріїв. Ви знаєте, 151 місцева рада прийняли рішення про те, щоб ні в якому випадку не приймати закони про продаж землі, вимагають продовжити мораторій і після того з'ясувати, як зробити так, щоб Україна залишилася із землею. Але всупереч усім рішенням, сьогодні відбулося засідання, не засідання – зібрання аграрного комітету. Призначений комітет був на 14:30, і збиралися прийти члени комітету, представники громадськості, але вночі зібрали тільки тих членів комітету, які є прихильниками продажу землі. І о 9 годині ранку, нікому не повідомляючи з тих, хто є опонентами, провели засідання і провели закон, який дає право… провели рішення про підтримку законопроекту, який дає право продавати землю іноземцям і дає право продавати більше двохсот гектарів землі в одні руки. Зрозуміло, що сьогодні треба це поправити. Я хочу подякувати Голові Верховної Ради, який зібрав лідерів фракцій. Ми проговорили це питання дуже детально і ми знайшли порозуміння. Ми не вважаємо, що сьогодні відбувся аграрний комітет, тому що це було просто зібрання депутатів. І Голова Верховної Ради погодився з тим, що реальне засідання комітету буде проведено на наступному тижні із залученням громадськості, із залученням усіх, хто може пояснити, чому сьогодні не можна продавати 72 відсотки території землі, території нашої країни, – це сільськогосподарська земля. Дорогі друзі, я думаю, що це стосується всіх нас. Це не влада і опозиція. Нам треба з вами дуже обережно до цього ставитися, не можна продавати сьогодні сільськогосподарську землю. Оренда, наведення порядку в цьому секторі, виростити наших фермерів приблизно півтора мільйона, як в Польщі, – а після цього вже думати про те, що робити з землею. А поки – тільки оренда. Я дякую за розуміння і фракції "Слуга народу", і Голові Верховної Ради, що ми знайшли вихід з цього. Дякую дуже. Дякую. Шановні колеги, 3 хвилини, 3... хвилину, хвилину. Одну хвилину. Одну хвилину. Шановні колеги, шановні громадяни України, безумовно, депутатська група "За майбутнє" підтримує рішення, що не враховувати сьогоднішнє засідання комітету, яке обізвали вже зібранням, бо продаж української землі це є єдиний виклик, який сьогодні найрішуче найрішуче стоїть перед Україною, перед українським суспільством. Це єдиний актив, який не приростає. Це найбільше багатство України. І бездумно вночі приймати рішення впопыхах як продавати іноземцям землю в Україні, вибачте, це не методика, яка має бути в парламенті. Тому ми підтримуємо, що має бути публічне обговорення, публічне засідання, і тільки так публічно приймати рішення, що далі буде з українською землею. Бо вирішується долі тисяч, десятків тисяч фермерів, які будуть або власниками на цій землі, або підуть в нікуди, вирішується доля громадян України, пенсіонерів, їхньої майбутнього, скільки буде коштувати ця земля, чи залишиться вона в руках українців, чи вона піде по руках. Дякую. Наша позиція така: публічні обговорення. Дякуємо. Шановні колеги, до мене підходили тільки що колеги з бюджетного комітету, Олександр Трухін, включіть, будь ласка, мікрофон. У нас є ще одне питання, 2144, воно є в порядку денному. Включіть, будь ласка, мікрофон. Добрий день! Дуже велике прохання додати до розгляду сьогодні законопроект 2144, тому що він є системно пов'язаний з бюджетом України 2020, і без цього законопроекту неможливо розглядати текст бюджету. Дякую. Дякую. Тобто тоді пропонується розглянути чотири законопроекти. 2144, він був в порядку денному, і він необхідний для того, щоб далі розглядати законопроект про Державний бюджет. Далі: проект Закону про Державний бюджет на 2020 рік (2000).

Скажіть, будь ласка, чи будуть зауваження з цього питання? Ні. Ви вже говорили про це, Ірина Володимирівна. Шановні колеги, я пропоную… Я зараз дам слово. Нам треба проголосувати за цей порядок денний вищезазначений? Да. Шановні колеги, я прошу підготуватись до голосування

це лише 25 відсотків від того, що ми сейчас розглядаємо. Прошу підтримати та проголосувати.

Шановні колеги, я пропоную продовжити ранкове засідання Верховної Ради України до того, як ми опрацюємо весь порядок денний, який тільки що був запропонований, до кінця розгляду питань порядку денного. Прошу підтримати та проголосувати. За-300 Проти – 2, утрималися – 23. Рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного.

Шановні колеги… Дякую, Дмитре Олександровичу. У нас періодично виникають проблеми через одні й ті самі причини. І я щиро сподіваюсь, я і колеги мої по фракції, і колеги взагалі по парламенту сподіваються, що це востаннє таке буде. Давайте все-таки починати вчитися повазі до Регламенту, щоб законопроекти вносилися відповідно до Регламенту, щоб надавався час для подання альтернативних законопроектів відповідно до Регламенту, для того, щоб порядок денний був такий, який він вноситься. Тоді у нас не виникатимуть такі проблеми і не будемо гаяти час на довгі перемовини, і для того, щоб у нас не було, справді, сумнівних комітетів, дивних зустрічей, які подаються за проведення комітетів. Давайте все-таки поважати один одного, поважати Регламент і поважати разом парламент. І це стосується і уряду, і Президента, і деяких наших колег, які чомусь не поважають орган, в якому працюють. Дякую. Дякую, Сергій Іванович. Насправді, парламент останнім часом працює і в межах запропонованого порядку денного, якщо відбуваються зміни, то вони відбуваються з урахуванням Регламенту, ми не порушуємо Регламент. дійсно, я не можу не підтримати вашу позицію, я звертаюсь до наших колег, що все ж таки, ще раз повторюю, ініціативи від різних гілок влади надходили до парламенту згідно діючого законодавства. Дякую. Слово надається з мотивів Бойку Юрію Анатолійовичу, хвилина. Дякую. Шановний пане спікер, шановні народні депутати, я хочу сказати, що сьогодні ми всі стали заручниками ультиматуму уряду і його непрофесійної роботи. Тому що в такому режимі готувати надзвичайно важливі закони – це просто шлях в нікуди. І ми тримаємо… і підтримуємо зміни до порядку денного, і підтримуємо зміни до бюджету бюджету 2019 тільки з одного резону – тільки для того, щоб шахтарі отримали мільярд гривень з заборгованості зарплати, яку вони чекають, тому що людям просто нічого їсти на шахтах, з чого зробити "тормозок", коли вони спускаються в шахту. І заради цього ми підтримуємо законопроект 2019. Але на майбутнє ми вимагаємо, щоб робота була планова і враховувались закони, які подають фракції, не тільки монобільшості, а також наші. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстраційний номер 2144).

За-246 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається заступнику міністра Джигиру Юрію Анатолійовичу.

Вітаю, колеги! Вашій увазі пропонується проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України, який розроблено з метою врегулювання питань, пов'язаних з підготовкою проекту Закону про Державний бюджет на 2020 рік зі змінами до законодавства. його інтегральна частина, прийняття якого дозволить розглядати надалі проект бюджету на 2020 рік і його проваджувати. Реалізація цього законопроекту покращить адміністрування платежів; забезпечить наповнення бюджетів різних рівнів; забезпечить стабільне та своєчасне фінансове забезпечення сфери освіти та охорони здоров'я; удосконалить управління видатками соціального спрямування щодо надання пільг, житлових субсидій населенню на оплату послуг ЖКГ; придбання твердого палива та скрапленого газу. Також забезпечить збалансованість державного бюджету, сприятиме запровадженню кращої практики реалізації стадії бюджетного процесу, підвищить ефективність виконання бюджету та забезпечить стабільність функціонування бюджетної системи. Прошу підтримати.

Шановний Дмитро Олександрович, шановні народні депутати і запрошені, Комітет з питань бюджету 16 жовтня розглянув урядовий законопроект 2144 про внесення змін до Бюджетного кодексу, який є системно пов'язаним із законопроектом 2000 "Про Державний бюджет на 2020 рік". Отже, для забезпечення узгодженості правових норм і дотримання збалансованості бюджету такі законопроекти належить розглядати, доопрацьовувати та приймати взаємоузгоджено. У Комітеті з питань бюджету проаналізовано законопроект з урахуванням отриманих висновків Головного науково-експертного управління та Асоціації міст та звернуто уваго, що окремі положення законопроекту є дискусійними або не узгоджуються з нормами Бюджетного кодексу, а тому порушені у законопроекті питання потребують подальшого доопрацювання і врегулювання до другого читання, про що детально зазначено у листі висновку комітету. Зокрема, серед проблемних питань законопроекту варто відмітити таке. По-перше, зменшення обсягу Державного фонду регіонального розвитку, а також розширення випадків, визначення нових бюджетних програм та надання права уряду здійснювати окремі перерозподіли, бюджетних асигнувань без парламентського контролю. По-друге, включення до видатків державного бюджету на вищу освіту видатків на підготовку кадрів у приватних закладах вищої освіти та передбачення видатків на нові соціальні допомоги без попереднього законодавчого унормування таких допомог у базовому законі. закріплення на постійній основі цільового спрямування внесків на регулювання, які сплачуються суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг на забезпечення діяльності НКРЕКП. Слід відмітити, що у комітеті на розгляді також перебувають інші законопроекти щодо змін до Бюджетного кодексу, тому залежно від їх стану, їх розгляду і прийняття положення законопроекту 2144 можуть потребувати уточнень для узгодження правових норм. Окремо звертаємо увагу народних депутатів, що не можуть бути розглянуті вже надіслані на даний час пропозиції до законопроекту 2144 окремими листами або у складі пропозицій до законопроекту 2000, оскільки відповідно до статті 116 Регламенту комітет має право опрацювати пропозиції народних депутатів, які будуть подані лише після прийняття… Дайте 10 секунд завершити. КУЗБИТ Ю.М. Лише після прийняття законопроекту за основу. Таким чином, з метою врегулювання окреслених у висновку питань Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді законопроект 2144 прийняти за основу…

Прошу записатись по фракціям: два – за, два – проти.

Дякую. Гончаренко Олексій, "Європейська солідарність", північ Одещини. Шановні друзі, є велике питання до цього законопроекту, давайте пройдемось по них. Перше. Законопроект пропонує визначити Державний фонд регіонального розвитку в обсязі відсотка. Хочу нагадати зараз, не менше одного відсотка. Відчуваємо різницю, правда? Я думаю, що це є надзвичайно важливо розвиток регіонів України і Державний фонд регіонального фонду з конкурсним відбором проектів, які фінансуються з державного бюджету. Нащо ж ми робимо такі зміни? Більше того, це ставить під ризик всю систему планування та розподіл коштів ДФРР. Бо ці конкурси проводяться в період, який передує плановому. Друге. У нас сьогодні написано в Бюджетному кодексі, що має бути державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників на рівні відсотка, а знов пропонується зробити, не більше одного відсотка. Знов наступ на сільськогосподарських виробників, і це вже далеко не перший. В проекті бюджету немає взагалі згадки про село. До речі, шановний пан Прем'єр-міністр, я взагалі звертаюсь до вас! Шановний пан Прем'єр-міністр, я звертаюсь до вас! Шановний пан Прем'єр-міністр, нарешті, чує, дякую. Ви в проекті бюджету на 2020 рік не запланували жодної гривні підтримки селу, крім програми купівлі землі сільськогосподарського призначення. Закон, про що що ми ще не прийняли, а немає ні на теля, ні на садівництво, ні на закупівлю техніки фермерами. Все, що роками завжди було в державному бюджеті, ви нічого не залишили, а в Бюджетному кодексі пропонуєте зробити замість не більше не менше. Асоціація міст України висловила низку зауважень до цього, в цілому я пропоную колегам не голосувати за це в цій редакції.

Доброго дня, шановні колеги, пане Прем'єр-міністр, колеги з уряду! Фракція "Голос" на загал готова підтримувати той проект закону, який зараз розглядається в першому читанні. Але разом з тим, я хочу звернути увагу на на необхідність деяких коригувань у підготовці документа до другого читання. Зокрема, проектом закону передбачається, що з освітньої субвенції не буде здійснюватися фінансування шкіл, кількість учнів яких становить менше 30 осіб. Я розумію, що намагається зробити уряд, вирішивши проблему малокомплектних шкіл. Але я би дуже хотіла звернути увагу на те, що у нас є школи в високогірних районах, і дуже необхідно перевірити, чи немає, чи не підпадуть під це школи у високогірних районах, які з об'єктивних причин, які неможливо вирішити, за визначенням завжди будуть меншими і будуть менше від 30 осіб чи тим паче менше 50 осіб, що так само пропонується проектом закону так само з 22-го року школи, менше 50 осіб не фінансувати. Тому я би дуже просила, щоб уряд звернув увагу на проблему високогірних шкіл, адже вони з об'єктивних причин не можуть бути більшими І дуже важливо було б внести ці правки у підготовці документа до другого читання. В усіх інших ми загал готові підтримувати цей проект закону в першому читанні. Дякую. Веде

Шановні колеги, ну, ми бачимо, переглядаючи проект Бюджетного кодексу України на 2020 рік як позитивні, так і негативні сторони цього законопроекту. До позитивних ми ми приписуємо поняття фахової передвищої освіти, де передбачаються джерела її фінансування, відповідна термінологія вноситься правильна до Бюджетного кодексу. Акцизний податок ми забираємо місцевих доходів 13 відсотків, але ми його компенсуємо ліцензіями на виробництво пального, на право оптової торгівлі пальним. Це є все позитиви. Але так само є і негативне, на яке ми звертаємо увагу, де ми бачимо… ми відносимо до негативів включення залишків коштів власних надходжень бюджетних установ до джерел формування спеціального фонду Державного бюджету України. Таким чином тепер бюджетні установи реально будуть отримувати менші надходження з державного бюджету, ніж раніше, і надмірно будуть залежати від мінливого фактору власних надходжень. Ми виключаємо Комітет з питань бюджету, який би займався, впливав на перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, і, очевидно, ДФРР. Те, що я погоджуюсь з колегами, коли ми прописуємо, що Державний фонд регіонального розвитку в нас визначається не більше 1 відсотка прогнозованого обсягу доходів загального бюджету, я вважаю, що це вдарить нас по багатьох проектах регіонального масштабу по Україні. Тому в даний момент ми просимо уряд підтримати норму, яка дозволить ДФРР встановлювати в межах не менше одного відсотка, як є це до сьогоднішнього часу. В такому випадку наша депутатська група "За майбутнє" готова підтримати проект Закону про Бюджетний

інституційно не вирішує проблеми бюджетної політики, які були запропоновані в бюджеті на 2020 рік. Всі ті недоліки, які були там визначені, вони не враховані в даних змінах до Бюджетного кодексу. Більше того, ми бачимо, вже колеги про це сказали, зменшення до одного відсотка фінансування сільгоспвиробників, а також також Фонду регіонального розвитку, що також призведе до зменшення реальних фінансових надходжень, Ще один важливий момент. Тут вказується, що пропонується перейти до грошової форми надання пільг та житлових субсидій населенню, але проект бюджету на 2020 рік – це продукт того Бюджетного кодексу. І що ми в ньому бачимо? Ми бачимо, що там іде зменшення фінансування субсидій на оплату і на обмеження комунальних послуг з 55 до 47 мільярдів гривень. За цих умов ми бачимо, що ці зміни не відображають і не корелюють з тим проектом бюджету, який був поданий, який сьогодні будемо розглядати у першому читанні. Ну, і найважливіший момент, безумовно – визначення ресурсної бази наповнення бюджету. Наповнення бюджету у нас ресурсна база зміни до податкового... до Бюджетного кодексу, що аж 383 мільярди гривень в дохідній частині бюджету, який буде запропонований – це нові запозичення в цих змінах до Бюджетного кодексу немає жодної норми, яка б вирішувала і врегульовувала питання запозичення і навпаки надходження, збільшення надходжень. Так само питання Пенсійного фонду – збільшується дефіцит і відповідно сума видатків на покриття дефіциту Пенсійного фонду. Ми не бачимо цих моментів в даних змінах і тому "Опозиційна платформа – За життя" не буде підтримувати зміни до Бюджетного кодексу, адже вони в глобальному масштабі не вирішують питань бюджетної політики на 2020 рік. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Івченко Вадим Євгенович з мотивів.

Ми працювали над децентралізацією, от представте собі Вінницька область, забирають, через те, що забирають акциз у місцевих бюджетів з області і з усіх об'єднаних територіальних громад 460 мільйонів, а дають по перерозподілу 25. Колеги, яка це децентралізація? Ви проводите повну централізацію через Бюджетний кодекс. Друге – аграрії. Я хочу нагадати кожному, ми як влада обіцяли аграрію, коли скасовували спецрежим, що ми йому будемо давати підтримку не менше, ніж один відсоток, а то навіть і більше. А зараз ви що робите? Ви зробите люфт з нуля там декількох відсотків, але при цьому ви не впроваджуєте норму, що один відсоток підтримки піде на аграрний сектор. При цьому що ви знекровили, ми як влада фактично знекровила аграрний сектор, забравши спецрежим і забравши всі форми підтримки малому і середньому бізнесу. Колеги, одумайтесь! "Батьківщина" не буде підтримувати Бюджетний кодекс. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування. Голови фракцій, запросіть, будь ласка, народних депутатів до зали.

Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Готові голосувати? Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстраційний номер 2144). Готові голосувати? Прошу підтримувати та проголосувати.

За-264 Проти – 27, утримались – 41. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. По фракціям покажіть, будь ласка. Шановні колеги, вам запропонований проект Закону про Державний бюджет України на 2020 рік (реєстраційний номер 2000). Шановні колеги, переходимо до розгляду проекту Закону про Державний бюджет України на 2020 рік (реєстраційний номер 2000) у першому читанні. Відповідно до статті 157 Регламенту Верховної Ради України розгляд питання проводиться за процедурою повного обговорення. Відповідно до Регламенту пропонується наступний порядок розгляду цього питання: доповідь заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Трухіна Олександра Миколайовича щодо основних... щодо висновків і пропозицій до законопроекту та результатів його розгляду відповідь представника комітету на запитання – до 3 хвилин; виступи Голови Рахункової палати Валерія Васильовича Пацкана – до 5 хвилин; виступ заступника міністра фінансів України Джигири Юрія Анатолійовича – до 4 хвилин; відповіді на запитання – до 3 хвилин; виступи представників депутатських фракцій і груп – до 18 хвилин; виступи народних депутатів – до 9 хвилин; виступ Прем'єр-міністра України Олексія Валерійовича Гончарука – до 3 хвилин. Після цього прийняття рішення. Немає заперечень? Дякую. Шановні колеги, обговорення у першому читанні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік... вибачте. Шановні колеги, слово для доповіді надається заступнику голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Трухіну Олександру Миколайовичу. Дякую. законопроект 2000 разом з доповненнями до листа комітету від 16.10.2019 № 0413/3-290, що розданий вам. Шановний Дмитре Олександровичу, шановні народні депутати і запрошені! Комітетом з питань бюджету здійснено підготовку законопроекту до державного бюджету на 20-й рік. До розгляду в першому читанні відповідно до статті 156 Регламенту комітет ґрунтовно опрацював законопроект з врахуванням висновків Рахункової палати і ГНЕУ. Проект бюджету на 20-й рік підготовлено з урахуванням урядового законопроекту 2144 щодо змін до Бюджетного кодексу. Отже, такі законопроекти належить розглядати і приймати разом. У листі висновку комітету наведено узагальнений аналіз положень і показників законопроекту, включаючи порівняння поточного року та оцінку норм Бюджетного кодексу та іншого законодавства. При підготовці законопроекту до першого читання бюджетний комітет за участю Міністерства фінансів та Рахункової палати опрацював 2176 поправок народних депутатів і комітетів, які узагальнені у таблицю пропозицій. Але більшість пропозицій не відповідали регламентним вимогам щодо дотримання їх збалансованості. Окремі народні депутати додали лише формально збалансовані пропозиції до державного бюджету на наступний рік. За попередньою оцінкою для врахування поданих пропозицій загальна потреба у бюджетних коштах становить близько 1,9 трильйони гривень. За підсумками проведеної роботи комітетом підготовлено проект Постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до законопроекту та таблицю суб'єктів законодавчої ініціативи. Загалом комітетом пропонується врахувати повністю або частково 772 пропозиції та відхилити 1404 пропозиції. Насамперед пропонується підтримати: По-перше, пропозиції щодо уточнення або виключення окремих положень законопроектів для узгодження з нормами Бюджетного кодексу та здійснення розподілу нерозподілених видатків на національну безпеку і оборону з урахуванням рішення РНБО та державні капітальні вкладення на підставі вирішення пропозиції міжвідомчої комісії. По-друге, врахування окремих пропозицій переважно соціального спрямування щодо додаткових видатків державного бюджету у таких сферах: як медицина – на придбання ліків та лікування громадян за кордоном; культура – на державну підтримку кінематографії та реалізацію нових культурних проектів "Зшивання країни – проект мобільності серед школярів"; розкриття туристичного потенціалу України та створення Музею сучасного мистецтва України; здійснення заходів з патріотичного виховання молоді. Та інші дуже нагальні речі: розвиток Малої академії наук, розвиток спорту, модернізація бази олімпійської підготовки спортсменів, розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивною реабілітацією. По-третє, збільшити видатки на реалізацію державних інвестиційних проектів і здійснення природоохоронних заходів. Та передбачити субвенції місцевим бюджетам на створення і ремонт спортивних комплексів при школах, соціально-економічний розвиток територій, будівництво та ремонт спортивних басейнів, палаців спорту, компенсації оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Водночас пропонується доручити уряду до другого читання ретельно опрацювати питання щодо збільшення доходів з урахуванням уточнених прогнозних макропоказників та прийняття Верховною Радою у вересні-жовтні профільних законопроектів, покращення адміністрування податків і зборів, внесення законодавчих ініціатив з питань оподаткування, підвищення державних соціальних стандартів, насамперед прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, встановлення нових збільшених розмірів допомоги при народженні дитини, належного фінансового забезпечення оплати праці педагогічних працівників. Вчора комітет додатково розглянув окремі пропозиції та подав відповідні рішення у додатковому листі висновки, який роздано. Поряд з цим, є ще одна додаткова пропозиція, яку пропонується підтримати, а саме: до доручень уряду включити відповідні до поданих пропозицій поправки за номерами 1344, 1345, 1346, положення щодо збільшення видатків загального фонду Національної академії правових наук. У зв'язку з цим пунктом 2.20 частини другої бюджетних висновків доповнити новими підпунктами такого змісту: "2.20 за бюджетної програмою "Наука і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України" (код 6581020) за бюджетною програмою "Наука і науково-технічна діяльність у сфері законодавства і права" (65810440). Враховуючи вищезазначене, Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді прийняти за основу та в цілому підготовлений комітетом проект Постанови 2000-П щодо висновків та пропозицій… Дайте продовжити, будь ласка. ТРУХІН О.М. З уточненнями у поданому додатковому листі висновків комітету та пропозиції, озвучені щойно мною. Дякую.

Я перепрошую, бо Дмитро Олександрович вийшов. Будь ласка, зараз відповіді представника комітету на запитання – до 3 хвилин. Прохання записатися на запитання. Після цього підготуватися, виступ Голови Рахункової палати Валерія Васильовича Пацкана – до 5 хвилин. Будь ласка, на виступ із місця. Народний депутат Мамка.

Я тут знаходжусь. Шановний доповідачу, Колтунович. 228 правок до проекту бюджету на 2020 рік. Я хотів би запитати у вас насамперед питання, яке стосується фінансування Національної академії наук і галузевих академій наук, зокрема Національної академії аграрних наук України. Є питання недофінансування. З одного боку, люди ходять і працюють 2-3 робочі дні на тиждень. Це питання, яке не може бути в нормальній цивілізованій країні. Адже якщо ми не фінансуємо науку в Україні, то ми технологічно відстала країна від усіх передових країн світу. Чому Мінфін, бюджетний комітет і уряд в цілому визначають для себе таку політику, деінтелектуалізації? Це перше питання. І друге. Я від вас не почув, які конкретні макроекономічні параметри були змінені, якщо можна, назвіть кілька в проекті до першого читання? Дякую. Дякую вам за ваше запитання. По-перше, більшість ваших правок, які ви подавали, були не збалансовані та не відповідали нормам бюджетного планування та формування бюджетної політики. Це по-перше. Тому вони не могли бути враховані. І то була позиція не тільки робочої групи, а і Мінфіну. Тому, якщо вам буде детально цікаво, ми можемо приділити цьому час і розглянути ці всі ваші пропозиції, я вам можу обґрунтовано надати відповідь чому і, дійсно, з чим вони не корелювалися. Щодо вашого питання, щодо підтримки розвитку освіти в Україні. Я хочу зазначити, що пункт 122.10, зверніть увагу на роздану вам постанову, 122.11, 122.12, 122.13 та 122.14 стосуються освіти. Також, я вибачаюся… Щодо науки, гроші, котрі були не передбачені в проекті першому бюджету, котрий був поданий нам до Верховної Ради, враховані додаткові кошти на розвиток… Дайте 10 секунд завершити. ТРУХІН О.М. Тому наука і в Академії аграрних наук України гроші враховані. Якщо ви не знайшли у проекті постанови, я вам потім зможу показати, в якій частині.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 Олексій Гончаренко, північ Одещини. 14:31:59 ГОНЧАРЕНКО О.О. Дякую дуже. Пане Олександре, в мене наступне питання. Ми всі бачили, що уряд подав проект бюджету, де повністю відсутня підтримка села, фактично, по всіх важливих програмах, напрямках і садівництво, і тваринництво, і закупівля техніки, і так далі. Я хотів би подякувати бюджетному комітету за те, що при розгляді тих правок, які подавала в тому числі наша фракція "Європейська солідарність" і я особисто, це питання було розглянуто і внесено в так звані доручення уряду, щоб вони розглянули можливість поновлення цих програм і передбачення фінансування на них. Я хотів би почути вашу позицію щодо того, чи необхідно нам довести це питання до кінця при подальшому розгляді питання бюджету і повернути підтримку українському селу? Дякую. Дякую вам за слушне запитання. Дійсно, ми разом з вами опрацьовували це все на робочих групах. Дійсно, було дуже багато різних думок щодо цієї позиції. Але я хочу зазначити для колег, що також разом з колегою, котрий задавав запитання, ми передбачили і збільшення за програмою, котра зазначена в пункті 122.8, можете передивитися, 122.17.18 щодо АПК. І окремо АПК і охорона природи 122.44, такі програми і 22.20.4. Але, якщо ми з вами будемо розглядати це все в комплексі, ми вважаємо, що уряд сьогодні, котрий ми вибрали, повинен сформувати чітку позицію підтримки, те ядро, з яким він бачить розвиток сільського господарства. І при розгляді між першим та другим читанням ми зможемо з вами разом на робочій групі долучитись до цього питання. Дякую. Дякую, Олександр Миколайович. Все, запитання до ас вичерпані. Дякую. Слово для доповіді надається Голові Рахункової палати Валерію Васильовичу Пацкану – до 5 хвилин. Дорого дня, шановний Дмитро Олександрович! Шановні народні депутати, члени уряду! Рахункова палата здійснила експертизу проекту Закону про Державний бюджет на 2020 рік і затвердила відповідні висновки та пропозиції, які направила Верховній Раді. Україні потрібне стрімке економічне зростання, як через державний бюджет можна цьому посприяти? Перше. Загальновідомо, що значна частина економіки перебуває в тіні. Щороку за різними схема з України виводяться кошти, співрозмірні з прямими іноземними інвестиціями, які уряд планує залучити. Насамперед необхідно поліпшити умови адміністрування податків і зборів, щоб стало вигідно працювати легально і залишати кошти, зароблені в Україні. Лише один приклад. Минулого року ми провели аудит ефективності адміністрування надходжень до державного бюджету від реалізації пального. Виявилося, що за два роки обсяг тіньового ринку бензину та дизпалива міг становити до 4,6 мільйона тонн, а бюджет недоотримав акцизного податку на суму до 20 мільярдів гривень. Ми надали конкретні пропозиції і рекомендації Державній фіскальній службі, як покращити цю роботу із адміністрування цього акцизу. Тішить те, що результат… вже внесено відповідні зміни до Податкового кодексу. Друге. Останніми роками економіка зростає за рахунок торгівлі, тоді як промисловість, особливо переробна промисловість, де виробляться продукція з високою доданою вартістю перебуває в стагнації. Як наслідок, сформувалася небезпечна тенденція зменшення в загальному обсязі продаж частки споживчих товарів, вироблених на території України. Тобто щороку ми втрачаємо власний внутрішній ринок, який більше наповнюється імпортними товарами. Необхідно шукати і запроваджувати інструменти, які би стимулювали, не вивозити сировину з нашої держави, а переробляти її тут. Третє. Кредитування. Держава тривалий час, запозичуючи значні кошти для фінансування бюджету, створювала умови, коли банкам ставало вигідніше вкладати ресурси не в реальну економіку, а в державні цінні папери. Рахункова палата вітає і підтримує уряд в тому, що необхідно зменшувати дефіцит Державного бюджету, скорочувати обсяги облігацій внутрішньої державної позики і знижувати їх дохідність. Це в подальшому сприятиме розвитку кредитування. Щодо дохідної частини бюджету. За нашою оцінкою, є можливість станом на сьогодні збільшити дохідну частину Державного бюджету на 2020 рік на 20,8 мільярда,

свідчать ряд наших аудитів. Зокрема цього року ми провели аудит щодо надходжень єдиного збору, який справляється в пунктах пропуску через державний кордон. Рахункова палата пропонує скористатися досвідом країн Європи і запровадити справляння єдиного збору з легкових автомобілів з іноземною реєстрацією. За нашою оцінкою це дасть можливість додатково залучити до державного бюджету близько 2,4 мільярда Крім того, аудит ефективності використання коштів Спеціального фонду Державного бюджету України Державною службою з безпеки на транспорті показав можливість збільшення доходів бюджету за рахунок посилення заходів габаритно-вагового контролю, зокрема сплати штрафів за порушення в цій сфері. До того ж, народні депутати, ви ж прийняли 11 вересня даний законопроект. Ще один важливий момент. В основі соціальної складової державного бюджету є розмір прожиткового мінімуму. Рахункова палата неодноразово зазначала про проблеми визначення цього показника. Запропонований прожитковий мінімум в 1,7 рази менший від його фактичного розміру, а за оцінкою експертів удвічі менший рівня абсолютної бідності. Фізіологічний мінімум… Дайте завершити. ПАЦКАН В.В. Фізіологічний мінімум для життя людини визначено за міжнародними критеріями ООН – це 5 доларів на день для країн Центральної та Східної Європи. Втішить те, що, народні депутати, ви прийняли постанову про парламентські слухання, які відбудуться 18 грудня щодо… постанови про проведення парламентських слухань щодо прожиткового мінімуму. Сподіваюсь, при підготовці цих парламентських слухань ви візьмете до уваги звіт Рахункової палати щодо стратегії подолання бідності. Хочу лише вам за такий акцент запевнити, що Нобелівська премія з економіки цьогоріч присуджена саме за наукові розробки з подолання бідності. Нам на це треба вкрай вважати і з цим треба щось робити. Останній месседж. Планування видатків. Тут з цієї трибуни вже одноразово говорилося про планування видатків на наступний рік, наявні ресурси ще й необхідно ефективно планувати. Щорічне зростання рішень Кабміну про перерозподіл бюджетних коштів свідчить про недоліки планування, 2017 рік їх було 77, 2018 рік – уже 99, про цю проблему ми постійно говоримо. Я дуже хочу, щоби наступний бюджет був для людей і Президент, і уряд заявляли про такі позиції. Залежить від вас, народні депутати, зараз перше читання, збалансований бюджет на наступний рік дасть можливість розвитку нашої держави і розвитку економіки. Дякую. Ні, немає питань. Шановні колеги, до... Не передбачено Регламентом запитання до Голови Рахункової палати. Шановні колеги, до виступу запрошується заступник міністра фінансів України Джигир Юрій Анатолійович до 4 хвилин. Дякую, колеги. Я коротко. 15 вересня ми подали до Верховної Ради проект держбюджету на 20-й рік, який був збалансованим та реалістичним. З того часу працювала робоча група, дуже активно опрацьовувала дуже багато поданих правок фракціями та народними депутатами. Основною задачею робочої групи при опрацюванні проекту Держбюджету у Верховній Раді було збереження, власне, балансу його показників та забезпечити реалістичність його виконання. Критично необхідно зазначити, що проектом постанови, в якій виписані висновки бюджетного комітету, пропонується збільшити доходу загального фонду Державного бюджету на 17,8 мільйонів зокрема, за рахунок: додаткових надходжень по частині чистого прибутку і дивідендах в сумі 6 мільярдів. Варто зауважити, що це потребує збереження нормативу відрахування на рівні 90 відсотків. Додаткових надходжень від оренди держмайна в сумі 1,6 мільярда, додаткових надходжень від внутрішнього ПДВ на 1,1 мільярд гривень та імпортного ПДВ – на 5,6 мільярда гривень. Також передбачений ресурс як додаткові надходження від НБУ в обсязі три з половиною мільярди гривень. Цей показник потребує позиції Національного банку. Проектом бюджетних висновків передбачено ряд доручень уряду відповідно до пропозицій народних депутатів, комітетів, фракцій, груп для їх опрацювання при підготовці проекту Держбюджету на 20-й рік до другого читання. Одним з таких доручень є збільшення показників дохідної та видаткової частини проекту Держбюджету з урахуванням уточнення основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку на наступний рік. Наразі уряд працює над уточненням основних прогнозних макропоказників економічного розвитку. Таким чином після прийняття урядом рішення щодо уточнення макропоказників на 20-й рік можливо буде обрахувати уточнені показники бюджету на 20-й рік, зокрема показники дохідної частини. Мінфін спільно з урядом, разом з уповноваженими представниками бюджетного комітету Верховної Ради готовий опрацювати пропозиції народних депутатів, комітетів, фракцій, груп з урахуванням пріоритетів, визначених Президентом України і планом пріоритетних дій уряду для визначення напрямів збільшення видаткової частини Державного бюджету в межах балансу його показників на 20-й рік. Дякую за увагу. Просимо підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, прошу записатись народних депутатів на запитання до заступника міністра.

Мікрофон, будь ласка, включіть. А, карточки нема. Вставте, будь ласка, карточку. Шановний заступник міністра, як відомо, після окупації Криму єдиний в світі кримськотатарський канал АТR був закритий окупантами і став вещать на території Криму з материкової частини України цілодобово на трьох мовах: української, російської і на мові корінного народу. Це, зрозуміло, на діяльність цього каналу з бюджету щорічно виділялось близько 45 мільйонів гривень, хоча цих коштів було явно недостатньо, і доводилося вишукувати допомогу також з інших джерел. проекті бюджету 2020 року на діяльність цього каналу не передбачено жодної копійки, в результаті чого цей канал може бути закритий. На цю тему я направляв листа до бюджетного комітету, де просив за програмою 251120...

Телеканал АТR, фінансування телеканалу АТR. 14:46:29 ДЖИГИР Ю.А. Ну, ми до другого читання будемо опрацьовувати всі висновки, що подані народними депутатами і зведені бюджетним комітетом, і будемо пропонувати рішення в межах балансу.

не далося можливості запитати у представника бюджетного комітету, але мені повідомляли, що пункт 2.5.4, який значиться у висновках, я сейчас зачитаю оце: "Розглянути можливість збільшення доходів проекту Державного бюджету на 2020 рік щодо податку на додану вартість за рахунок законодавчого унормування, звільнення від оподаткування експорту зернових та технічних замість оподаткування за нульовою ставкою". Якщо ми говоримо, що ми підтримуємо сільське господарство, то яким чином ми його підтримуємо, якщо ми забираємо в них 18 відсотків від їхнього доходу? Скажіть, будь ласка. Тобто всі ресурсні пропозиції, які підтримав бюджетний комітет, я вже згадував. Було надано ряд пропозицій по потенційно додатковому ресурсу через зміни зміни в адмініструванні та регулюванні податку на додану вартість. Ці пропозиції задекларовані, сформовані у висновках комітету, ми їх будемо розглядати при підготовці до другого читання. Андрійович Зиновій Мирославович. А, все, шановні колеги, час вичерпано – 0 хвилин. Вибачте. Дякую, пане заступнику. Шановні депутати, прошу записатись представників депутатських фракцій і груп на виступ.

Як передбачено Регламентом. Королевська Наталія Юріївна, "Опозиційна платформа – Шановні колеги, "Опозиційна платформа – За життя" категорично не підтримує цей проект бюджету на 2020 рік. головна причина тому, що ми пропонували вам альтернативну пропозицію, коли поставити в голову бюджету головне завдання на 2020 рік – це вирішення проблем людей, це захист людей, це підтримка економіки, це соціальний захист тих, хто сьогодні цього потребує. Але ж, на жаль, що пропонує сьогодні уряд цим бюджетом? Це прожитковий мінімум у 72 долари, це мінімальну пенсію – 58 доларів, це мінімальну заробітну плату – 167 доларів, скорочення витрат на субсидії, недофінансовану освіту та медицину. Ну, вибачте, це все продовження знущань над народом, які були розпочаті ще за попередньою владою. Ми ініціювали відміну реформи охорони здоров'я. Ми ініціювали перегляд пенсійної реформи. Ми ініціювали перегляд освітньої реформи. На жаль, уряд цього не хоче. Вони хочуть продовжувати реформи Супрун, вони хочуть продовжувати політику Гройсмана, вони не хочуть сьогодні зробити зусилля для того, щоб бюджетом 2020 року захистити людей, надати баланс між людською безпекою та військовою безпекою. Ну, не можна, коли ви знайшли гроші на все, на всі "шкурняки", які тільки можна, але ж, на жаль, ви не знайшли грошей для того, щоб сьогодні захистити людей. "Опозиційна платформа - За життя" вам запропонувала, де сьогодні додатково взяти 260 мільярдів гривень, за рахунок чого сьогодні можна дати прожитковий мінімум людям 5 тисяч 569 гривень, мінімальну пенсію у 4 тисячі 500 гривень, мінімальну заробітну плату – 7 тисяч 713 гривень. На 22 мільярди ми запропонували підняти витрати на освіту, на 30 мільярдів дофінансувати медицину, зберегти в повному обсязі державні субсидії на сплату жилищно-коммунальных послуг, ми вам запропонували алгоритм як сьогодні зменшити людям тарифи. На жаль, ви цього сьогодні не хочете робити. Тому ми закликаємо вас сьогодні не приймати цей бюджет, а відправити цей бюджет уряду на доопрацювання. Не можна сьогодні приймати бюджет не боротьби з бідністю, а боротьби з бідними, тому що ви пропонуєте відібрати у людей останнє. Ми проти цього проекту бюджету. Дякуємо.

Цабаль Володимир, фракція "Голос". Шановні колеги, з одного боку, Комітет з питань бюджету плідно попрацював над тими поправками, які були подані народними депутатами. І завдяки цим поправкам були суттєво збільшені надходження до бюджету, які які в результаті розгляду в комітеті, були направлені на частину дуже важливих для українців речей. Такі, як збільшення фінансування закупівлі ліків, такі, як розвиток культури, цифровізація, а також збільшення деяких соціально соціально важливих видатків для населення України. З іншого боку, багато важливих речей, багато важливих пріоритетів, які були позначені і Президентом, і урядом, поки що недостатньо відображені в цих змінах, які пропонуються. Зокрема, я хочу звернути увагу на одну річ, це фінансування освітньої галузі, збільшення зарплати вчителям. Як ми знаємо, і попередній уряд хотів це збільшення зробити, була постанова попереднього уряду, була обіцянка Президента. Також були поправки від народних депутатів, від комітету на збільшення на 5,1 мільярда це фінансування. Такі речі враховані, на жаль, поки що не були. Через те існує, з одного боку, як я сказав, є позитивні речі і є речі, які хотілося б ще доопрацьовувати. І найголовніше. Ми у фракції завжди казали, у фракції "Голос", що ми готові підтримувати новопризначений уряд в тих позитивних реформах, які вони будуть робити. Але, на жаль, під час розгляду проекту бюджету я не побачив, якщо чесно, достатнього залучення уряду в цю роботу. Через те ці напрацювання, які вийшли, вони вийшли не завжди системними. І вони не завжди відображають ті пріоритети Президента і пріоритети уряду, які були до цього оголошені. Так, напрацьовані поправки приближають трохи, до Програм дій уряду, але вони приблизять, наблизять тільки на третину. Через те фракція "Голос" утримується від голосування за бюджетні висновки, і ми надіємося, що, опрацьовуючи ці висновки, уряд врахує також багато пріоритетів, які поки що не були враховані по різним причинам. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, до слова запрошується Гончаренко Олексій, фракція "Європейська солідарність". 14:55:22 ГОНЧАРЕНКО О.О. Гончаренко Олексій, північ Одещини, "Європейська солідарність". Дуже шкода, шановні друзі, що ми обговорюємо бюджет без присутності Прем'єр-міністра. Спочатку не було Прем'єр-міністра, коли ми задавали питання, зараз нема знову Прем'єр-міністра, коли ми обговорюємо бюджет, який подав уряд. Я не знаю, про що ми тоді спілкуємо і з ким? Дуже хотілося все-таки… О, чудово, повернувся пан Прем'єр-міністр. Дивіться, читаючи цей бюджет, у мене є просте до вас питання. Скажіть, ви Прем'єр-міністр державного зразка чи як доктор філософії недержавного? Бо я не розумію, що це взагалі за бюджет. Нам казали, буде завершена епоха бідності. Ми всі це почули. Шановні громадяни України, я звертаюся до вас. В цьому бюджеті не передбачено у першому півріччі взагалі зростання мінімальної пенсії. От яка є, така і залишається – 1 тисяча 630 гривень. А з другого півріччя на 100 гривень піднімають всього. Мінімальна заробітна плата – 4 тисячі 173. Піднімають до 4 тисячі 723 гривні. Це 12 відсотків. Нам скажуть, ну, більше не можемо. А як же злочинні попередники, наприклад, у бюджеті на 2017 рік ми прийняли збільшення мінімальної заробітної плати тоді на 100

Є діюча постанова уряду від липня місяця, яка передбачає нову тарифну сітку для освітян, яка передбачає збільшення зарплат освітян від 20 до 70 Ця постанова не відмінена цим урядом. Якщо вона вам не подобається, відміняйте її. Вона не відмінена, ви маєте її виконувати. Яке тут закладено на виконання? Скільки, як ви думаєте, гривень закладено на виконання в цьому проекті бюджету? Нуль. Фактично, на жодну реальну гривню зарплата освітян не буде підвищуватись. Це після розмов про 4 тисячі доларів зарплати від Зеленського і його команди. Що це за бюджет? мене ще одне до вас просте питання. А що у нас з допомогою селу? Я вже про це декілька разів сказав, вперше в історії України ми маємо бюджет, в якому немає жодної програми на реальну допомогу селу. Ні на тваринництво, ні на техніку, ні на бджолярство, ні на хмелярство, ні на садівництво, ні на що, ні на що! Нам село не потрібне? Маленькі пріоритети, маленьке питання дуже показове. Телеканал АТR, яке ми маємо боротися за Крим, у нас, що змінилася стратегія? Де телеканал АТR в бюджеті? Його немає. Треба, безумовно, такі речі виправляти. Я підводжу риску. Кінець епохи бідності не настає. Оце є новина. А вам пан Прем'єр-міністр хочу сказати. Я подарував вам книжку "Як керувати урядом". Судячи з усього, за два тижні ви не знайшли час її почитати, і тому вам кол від українських вчителів. Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна. Дорогі друзі! Нас вчора журналісти всіх лідерів фракцій, практично всіх лідерів фракцій, питали, а скажіть, будь ласка, яка у вас стратегія розвитку країни на найближчі рік, 5 років, 10 років, 30 років? І лідери фракцій вчора звітували про це перед суспільством. після того, як прозвітували, журналістка сказала, що я зрозуміла, що зі стратегією у вас туго. Я можу сказати, що бюджет на наступний рік це і є ключова стратегія змін в країні на наступний рік. Бажано б на 3 роки, но реально на рік. І тому ми всі добре знаємо, що від всіх органів влади люди очікують якихось фундаментальних, філософських навіть змін в тому, як ми плануємо життя країни на наступний рік. ви всі знаєте, що подали "бюджет Гройсмана". Але його можна змінити. Його можна реально зробити красивим, таким як потрібно сьогодні кожній людині. А те, що зараз ми збираємося подати як пропозиції до бюджету нового на 2020 рік, зберігають повністю старі підходи до формування життя країни на рік. От в чому питання. І тому, перше, що ми пропонували. Ми пропонували, дорогі друзі, якщо у нас швидкий прийом законів, давайте приймемо один з перших законів, це два, вірніше, про деофшоризацію країни. Ми разом з Європейським Союзом відпрацювали ідеальну модель, де ніхто не зможе працювати з офшорами. Це перший рік – плюс 67 мільярдів до доходної частини, це нам достатньо тижня, щоб це зробити. Але це не враховано. Друге. Що ми не побачили суттєвого збільшення доходів від легалізації потоків товарів через митницю. Третє. Ми не побачили з вами нового підходу до детінізації економіки з точки зору нової податкової системи. Ви розумієте, що 49 відсотків в тіні економіки. З чого вона складається? Офшори – раз, неправильна податкова система – два і три – митниця. От ключові три складові, і ми можемо мати зовсім іншу доходну частину бюджету, і швидко, це недовго робити. І тому невраховані ці речі. Крім того, ви знаєте, що падає курс… вірніше, зміцнюється курс гривні, зменшуються видатки по зовнішнім запозиченням. Треба в доходну частину це вкладати. Тут стара система тарифів і зменшення субсидій, тут мінімальний прожитковий рівень, не врахований навіть для пенсій і мінімальних заробітних плат, тут немає жодних кроків по інвестиційній правильній політиці держави, тут немає іншої політики по охороні здоров'я, там залишається реформа Супрун, ну, ми то цього з вами не підтримуємо. Дайте 10 секунд завершити. прагматичний, але інший бюджет. Тому давайте зараз… безумовно, наша фракція не підтримує, но реальний бюджет давайте зробимо іншим. Ми готові співпрацювати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Білозір Лариса Миколаївна… Ігор Ігор Палиця, депутатська група "За майбутнє". Доброго дня, шановні колеги! Безумовно, ми підтримуємо бачення стосовно бюджету всіх наших колег в парламенті, які виступали перед цим з цієї трибуни. Бюджет недолугий, бюджет не для людей, бюджет не для України і не для українців. В нас була довга дискусія в групі, підтримувати бюджет у першому читанні чи не підтримувати. я вам скажу, що ми дійшли до думки і закликаємо, колеги, вас, підтримати бюджет у першому читанні. Якщо ми зараз його повернемо уряду, уряд нічого з ним не зробить. Уряд не самостійний, уряд нам весь час розповідає про якісь нові зовнішньоекономічні чи зовнішньополітичні запити, що нам треба ще зробити. Ми не дочекаємося нормального бюджету для українців від уряду. Тому, щоб не затягувати час, група "За майбутнє" буде голосувати за бюджет у першому читанні тільки для того, щоб парламент отримав його до себе, бюджетний комітет разом з депутатами почав над ним працювати. І ми разом з вами, разом із фракцією "Слуга народу", всі разом зробили бюджет для України і для українців. І на завершення я хочу звернутися до Міністерства фінансів, звернутися до бюджетного комітету: те, що сьогодні відбулося з розподілом соціально-економічних грошей, це недобре і негарно. дорогі мої друзі і колеги, я пропоную в подальшому ділити соцеконом, якщо така стаття є і фінансова можливість дозволяє, пропорційно на кожен мажоритарний округ, незалежно від того, хто в якому комітеті. Не відносьтеся по-скотськи до своїх товаришів колег, які не знають, що відбувається, і які не приймають участи в бюджетному розподілі. Я не хочу казати, розпилі. Давайте один до одного відноситися з повагою і ми завжди готові один одному протягнути руку і підтримати. Дякую. Дякую, Ігор Петрович. Прошу записатися народних депутатів на виступи від депутатів.

Шановний пане Голово, шановні колеги, шановні громадяни України! Моя колега з фракції "Опозиційна платформа – За життя" Наталя Королевська, виступаючи від фракції, чітко сказала, що наша політична сила не планує підтримувати зазначений зазначений законопроект щодо бюджету на 2020 рік. Тому є декілька причин. Перша причина – ми надали більше 200 правок до бюджету, фактично це був альтернативний варіант бюджету. Жодна з цих правок не прийнята. Я категорично не згоден з колегою, який на запитання щодо наших правок іншого мого колеги пана Колтуновича сказав, що ці правки були незбалансовані, це абсолютно не так, ці правки стосовно підвищення доходів і видатків нашого бюджету на 260 мільярдів наша фракція дала абсолютно, посилаючись на чіткі джерела звідки ці гроші можна взяти. В першу чергу ми вважаємо, що досить серйозний плюс нам дало би зняття блокади з тимчасово неконтрольованих територій, підприємств, які знаходяться на тимчасово неконтрольованих територіях і дало б серйозний плюс до надходжень до державного бюджету. Крім того, в бюджеті абсолютно відсутні стимули для розвитку національної економіки, для стимулювання національного експорту, для пожвавлення споживчого ринку і внутрішнього споживчого попиту, – це в першу чергу підвищення соціальних стандартів. З цієї трибуни вже називалися чіткі цифри, ті цифри, без яких не може існувати будь-яка людина, це прожитковий мінімум, він має бути не нижчий, ніж 5 тисяч 569 гривень. І якщо цього немає, від цього мають бути розраховані всі інші показники. Один такий серйозний момент. Ви закладаєте 4,4 мільярда гривень на здешевлення сільськогосподарських кредитів. При цьому ви плануєте їх, ці кошти спрямувати на те, щоб начебто фермери могли отримувати кредити на участь у ринку землі, який ви плануєте відкрити буквально, я думаю, що

отримувати нормальні кредити. І ці гроші абсолютно не допоможуть розвитку сільськогосподарського сектору. А ваш посил про те, що це начебто надасть 1 відсоток зростання ВВП, абсолютно хибний, тому що за рахунок за рахунок продажу землі добиватися 1 відсотка зростання ВВП – це абсолютно хибна політика. "Опозиційна платформа – За життя" ні в якому разі не планує підтримувати цей бюджет…

Ми підійшли зараз, у першому читанні розглядаємо проект Державного бюджету на наступний рік. Напевне це найважливіший документ, який кожен рік має прийматися, бо він визначає, яка буде стратегія розвитку держави хоча б на такий короткий період, як наступний рік. Сьогодні головні питання, які стоять і які озвучують люди, мали би бути почуті у вигляді відповіді саме в проекті бюджету. Що людей турбує? Ми всі знаємо, хто обирався в округах. В першу чергу сьогодні найболючіше питання – це лікування. Куди не приїдеш, постійно піднімаються питання немає коштів, не вистачає медикаментів, не вистачає фінансування на місцях і не вистачає фінансування національних інститутів, які лікують важкі хвороби, онкологію і так далі. Ми внесли правки, які дають можливість профінансувати ці заходи, профінансувати потужні програми лікування дитячих захворювань, інфаркти, інсульти – ці програми профінансувати додатково, онкологію – ці програми профінансувати. Бо це людей турбує. Друге. Людей турбують тарифи. Ми неодноразово говорили, виступали і сьогодні внесли правки, і пропонуємо замість того, щоб просто субсидію роздавати, включити в наступний бюджет потужні програми енергозбереження. Дайте на місця людям кошти, вони проведуть заміну вікон, дверей, утеплення будинків, заміну котельного обладнання. Комунальні підприємства так само мають зробити. Тоді ми не будемо тарифи піднімати, будемо знижувати вартість витрат, які несуть сьогодні споживачі. Третя частина. Що найбільше турбує сьогодні людей? Робота. Ми пропонуємо програми підтримки якраз нових робочих місць. Мають бути програми підтримки малого бізнесу, коли ти не під 20-25 відсотків отримуєш кредит на купівлю обладнання нового під виробництво, а щоб ти мав можливість державну підтримку взяти і отримати, купити нове сучасне обладнання під запуск робочих місць. Якщо ти створюєш в підприємстві 100 робочих місць, це один рівень підтримки, 500 робочих місць – другий рівень підтримки, більше 2 тисяч робочих місць – це має бути абсолютно третій рівень підтримки. Отакі програми мають бути до другого читання підготовлені, враховані, тоді в Україну почне повертатись молодь. І останнє – програма підтримки іпотеки. Тобто можливість у молоді купити житло в кредит. Ці програми держава має підтримувати і якось стимулювати і показувати в проекті бюджету. Якщо ви не будете це робити, далі молодь буде тікати, бо нема підтримки бізнесу, нема підтримки де жити і нема ніяких перспектив. Тому ми пропонуємо ці правки врахувати і наступних до другого читання якраз їх розглянути. Ще раз повторюю, лікування програми потужні, програма підтримки промисловості, програма підтримки енергозбереження, програма підтримки створення нових робочих місць. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віктор Васильович. Колтунович Олександр Сергійович, "Опозиційна Шановний пане Голово! Шановні народні депутати України! Я хотів би сказати і звернути увагу наших слухачів і присутніх на тому, що номінальне зростання доходів і видатків, яке заплановане у 2020 році, 2020 році, нівелюється інфляційно-девальваційними процесами. Ми порахували з урахуванням кумулятивного індексу цін промислової продукції,

на 74 гривні піднімає мінімальну пенсію, на 550 гривень – мінімальну заробітну плату. Але яка ситуація? Ситуація, для прикладу, Академії наук. Я чому приводив цей приклад? Тому що той самий фонд оплати праці не стимулює і не збільшує реальні доходи працівників наукової сфери. Люди працюють замість 3 робочих днів лише 2 робочі дні. у державних установах тисячі. Що стосується бюджетної децентралізації, також хотів би звернути увагу, що в реальних показниках ми маємо падіння доходів місцевих бюджетів. Більше того, якщо ми беремо доходи місцевих бюджетів і міжбюджетні трансферти, ця цифра також падає навіть у номінальних показниках. Я уже не кажу про те, що реальні показники зменшуються. Ну, і найголовніше, що я не побачив і чого немає в програмі Кабінету Міністрів, і в результати немає в проекті бюджету, комплексної програми модернізації промисловості. Ми промислова країна, ми не сировинна країна, ми промислова і у нас 17,5 відсотків ВВП, це добувна і переробна промисловість. Ми маємо стимулювати переробну промисловість. І тому я наполягаю на тому, що до другого читання мають бути програми, передбачене відповідне фінансування щодо стимулювання промисловості в Україні. І на завершення я хочу звернути увагу на антисоціальну норму щодо зменшення субсидій. Зменшення обсягів субсидій, виділених коштів на субсидії означає, що зменшується кількість домогосподарств, які будуть отримувати ці субсидії. І тут питання навіть не у верифікації, не в інших моментах, а насамперед у тому, що зменшиться кількість домогосподарств. Ми це бачили тоді, коли зменшувалася кількість субсидій з 71 мільярда гривень до 55. І це саме буде відбуватися і в наступному році, коли буде зменшена цифра з 55 до 47,6 мільярда гривень. І, що найголовніше, що це ті сім'ї, які живуть за межею бідності, це ті люди, які виживають на мінімальні фіксовані доходи. Тому наша пропозиція все-таки повернути хоча б на минулорічний обсяг виділених коштів для того, щоб люди могли б мінімально покрити покрити вартість комунальних послуг. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Сергійовичу. Шановні колеги, я зараз надам слово для заключного слова, вибачте за тавтологію, Прем'єр-міністру України. Але прошу голів фракцій запросити народних депутатів до зали підготуватись до голосування. Надаю слово Прем'єр-міністру України Олексію Валерійовичу Гончаруку. Шановний Голово, шановні народні депутати, я хочу нагадати загальний контекст, ми з вами почали працювати дуже недавно. Протягом перших двох тижнів ми повинні були внести проект бюджету відповідно до закону. Ми це зробили. Після цього комітет бюджетний, тобто депутати, опрацьовували пропозиції. Ми на цьому етапі втручатися в бюджет не можемо. Сьогодні я вам дякую за готовність і прошу вас підтримати пропозиції ваших колег до бюджету. Зараз наші колеги завершують підготовку макропрогнозу на наступний рік. Тобто ми зрозуміємо з вами, скільки грошей у нас реально буде, тому що немає сенсу ділити те, чого немає. Ну, наше завдання зараз – зрозуміти реалістичну статтю доходів і до 2 листопада подати з урахуванням всього того, що ви сказали, нормальний і справжній документ, який ми зможемо дискутувати до другого читання. Це для розуміння загального контексту. Ми вже з вами зробили багато для детінізації економіки. Ви проголосували два важливих законопроекти по боротьбі з контрабандою. З 1 листопада ми очікуємо, що повноваження перейдуть до нової створеної митниці. Ви ж підтримали ряд законопроектів, спрямованих на те, щоби стало менше "сірої" економіки. Просто вони працюють не отак, не одразу. Це важливо розуміти. Зараз у вас на розгляді знаходяться законопроекти 1209 і 1210, які по суті є законопроектами про деофшоризацію і про по по суті боротьбу з олігархами. Тому ми на правильному шляху, колеги. Але треба пам'ятати, що країну розвалювали десятками років. А у нас з вами поки що пару тижнів роботи. Тому я прошу вас підтримати цей документ, який підготовлений вашими колегами в бюджетному комітеті. Це пропозиції нам, уряду, ми їх врахуємо. Більше того, ми почули всі ті пропозиції, які про енергозбереження важливі, про інфраструктурні проекти. Все це буде враховано. Ми чесно подивимося, скільки в нас грошей і разом з вами продискутуємо, як їх найефективніше витратити. Я вам дуже дякую і прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, обговорення у першому читанні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік завершено. Зараз ми переходимо… З мотивів – Трухін. Почекайте, зараз, поки колеги займають свої… Він від комітету. Він від комітету. Все. Шановні колеги, ми зараз голосуємо за основу, а після цього будемо голосувати за прийняття постанови в цілому. Це ми не голосуємо бюджет в цілому, ми приймаємо постанову. Просто щоб ви всі розуміли. Шановні колеги, даю слово Трухіну Олександру Миколайовичу від комітету. Хвилина з мотивів. Дякую. Ще раз хочу зазначити, що Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді України за основу та в цілому підготовлений комітетом проект Постанови 2000 щодо висновків та пропозицій до законопроекту з уточненнями у доданому листі від комітету, який був мною озвучений, протягом моєї доповіді. Дякую. Дякую. Шановні колеги, прошу підготуватися до голосування. Відповідно до статті 157 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування підготовлений Комітетом з питань бюджету проект Постанови (реєстраційний номер 2000-П) про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік для прийняття за основу. Готові голосувати? Готові голосувати? Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-256 Рішення прийнято. Шановні колеги, по фракціям покажіть, будь ласка. "Слуга народу" – 236, "Опозиційна платформа - За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 1, "За майбутнє" – 17, "Голос" – 0, позафракційні – 2. Відповідно до статті статті 157 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування проект Постанови (реєстраційний номер 2000-П) про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік для прийняття в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками. Шановні колеги, Шановні колеги, було запропоновано до розгляду в комітет більше 2 тисяч правок, враховано майже 800. Ні, у вас був великий досвід, Олексій Олексійович, і раніше, і зараз, тому ми переходимо до голосування. Я розумію, да. Шановні колеги! Шановні колеги, прошу підготуватися до голосування. Готові голосувати? Дякую. Прошу підтримати та проголосувати.

Дякую. 255 – за. Шановні колеги, я думаю… По фракціям покажіть, будь ласка. Політична партія "Слуга народу" – 235, "Опозиційна платформа – За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 1, "За майбутнє" – 17, "Голос" – 0, позафракційні – Шановні колеги, я від вашого імені хотів би звернутись до уряду врахувати всі ті пропозиції, які надійшли від народних депутатів та були опрацьовані в комітеті. Я сподіваюсь на збалансовану, коректну позицію наших колег, і що в бюджеті на 2020 рік будуть враховані інтереси народу України. Дякую. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Вам до розгляду запропонований проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу. Для того, щоб включити до порядку денного пленарного засідання, нам необхідно проголосувати та набрати 226 голосів. Шановні колеги, прошу підготуватись до голосування.

За-292 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, нам необхідно скоротити наполовину строки внесення альтернативних законопроектів згідно статті 50 частини третьої. Теж необхідно отримати підтримку в 226 голосів народних депутатів України. Прошу підтримати та проголосувати.

За-270 Шановні колеги, пропонується застосувати процедуру ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні, також необхідно 226 голосів підтримки. Прошу підтримати та проголосувати.

За-268 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропонується розглянути вищезазначений законопроект за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-255 Рішення прийнято. Шановні колеги, слово для доповіді надається голові підкомітету Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Жупанину Андрію Вікторовичу. Дайте 4 хвилини, тому що він і доповідає як автор і співавтор і альтернативного, і... Шановні колеги, 9 квітня 2015 року було прийнято Закон "Про ринок природного газу". Даним законом передбачено, що оператор газотранспортної системи повинен отримати ліцензую на здійснення такої діяльності, що передбачає незалежність та відокремлену роботу такого оператора. Згідно із статтею 23 та 27 Закону України "Про ринок природнього газу" затверджено дві моделі відокремлення оператора транспортування газу. Перша модель, яка була затверджена Кабінетом Міністрів України Постановою №840 від 18 вересня 2019 року, передбачає модель Independent System Operator, тобто незалежний оператор системи. Що означає Independent System Operator? Це означає, що Фонд державного майна України передасть газотранспортну систему України на праві господарського відання державній компанії, яка буде створена на базі компанії "Магістральні газопроводи України", яка буде підпорядкована Міністерству фінансів України. Independent System Operator передбачає, що повноваження Міністерства фінансів України та Кабінету Міністрів України будуть відокремлені в частині управління газотранспортною системою України. Окрім цього, за Кабінетом Міністрів України залишаться повноваження щодо прийняття найважливіших рішень щодо діяльності оператора газотранспортної системи України. Чому важливим є прийняття того закону, який ми сьогодні розглядаємо? По-перше, без прийняття цього закону ми не пройдемо сертифікацію оператора газотранспортної системи, таким чином ми не матимемо незалежного оператора. По-друге, неприйняття цього законопроекту може зірвати процес переговорів, які наразі відбуваються між Україною та Російською Федерацією щодо продовження контракту щодо транзиту російського газу через територію України. І, по-третє, нам потрібно показати європейському співтовариству та європейським партнерам, що ми виконуємо свої зобов'язання, які передбачені Третім енергетичним пакетом, а також Законом України "Про ринок природного газу". Даний законопроект було уже підтримано Кабінетом Міністрів, "Укртрансгазом", "Нафтогазом", Енергетичним Співтовариством. Буквально сьогодні ми отримали листа від Енергетичного Співтовариства, яке закликає нас прийняти даний законопроект і розглянути його в тих строках, які нам дозволені Регламентом. Ми від імені комітету розглядали даний законопроект на комітеті під час нашого вчорашнього засідання. У нас були доволі жваві дискусії щодо нього. Ми розуміємо, що законопроект потребує доопрацювання. Наскільки я розумію, було погоджено, що буде створена робоча група, після якої буде проведено ще одне засідання комітету і законопроект буде доопрацьований. Це надзвичайно важливо законопроект. Ніхто не говорить про відчуження або про здачу національних інтересів. Мова йде про створення незалежного оператора, який буде відповідати тим вимогам, які діють в межах Енергетичного Співтовариства. рекомендується прийняти законопроект 2239-1 (альтернативний) в редакції авторів цього законопроекту. Дякую за увагу.

Колеги, ми розуміємо, для чого цей законопроект, ми розуміємо, що при прийняття цього законопроекту дасть нам більш тверду позицію в переговорах з Європейським Союзом і з Російською Федерацією для транзиту газу, що забезпечить нас транзитом на наступний рік і пізніше, а це, я вам хочу сказати, біля трьох мільярдів доларів нашого… доходів нашого бюджету. Тому партія "Голос" і фракція "Голос" буде підтримувати цей законопроект у першому читанні, але ми вас дуже просимо прибрати правку, яка запропонована комітетом, вона роздана в наших матеріалах, що стосується контролю над оператором газотранспортної системи. Розділення "51 на 49" категорично неприйнятно. Просимо забрати цю правку, і ми дамо відповідно свої правки до другого читання. Інакше в другому читанні ми не готові голосувати за цей законопроект навіть при тому, що є важлива ситуація в країні. Дуже дякую. ГЕРУС А.М. Дякую. Ми, дійсно, готові цю правку прибрати, яка була з голосу на комітеті, і сьогодні проголосувати цей законопроект в редакції автора законопроекту, тобто без цієї правки. І те, що ми хочемо зробити, я сподіваюся, весь зал це підтримує, це між першим і другим читанням внести правку, де 100 відсотків компанії, яка є власником газотранспортної системи, буде належати тільки державі або державній компаній, 100 відсотків акції якої також у власності держави у вигляді Міністерства фінансів. Тобто ми забезпечимо стовідсоткову власність держави, і я думаю, це питання буде знято. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Королевська Наталія Юріївна, я так розумію. Шановні колеги, дійсно, дуже важлива ситуація в країні. А важлива вона, тому що, на жаль, п'ять хвилин тому ми проголосували за бюджет України, де ми чомусь не побачили незалежного уряду, правильних тарифів, не побачили додаткових субсидій для людей, пенсій та заробітних плат. Чомусь ми це питання з вами не не поставили уряду: як людям сьогодні вижити на пенсію 58 доларів, не зменшуючи тарифи? Зараз ми говоримо Independent System Operator. Це дуже важливо, так, але ще більш важливо сьогодні бачити незалежний уряд, який би працював для кожного громадянина в нашій країні. А ми бачимо поки що незалежного Коболєва, який отримує сумасшедшие заробітні плати, премії і все інше. А люди всі сплачують за ці тарифи, за його заробітні плати, за ту ситуацію, яка зараз склалася в країні. Тому ми наполягаємо на тому, щоб у першу чергу ми хочемо почути тарифну політику уряду, в першу чергу ми хочемо побачити, як сьогодні людям сплатять субсидії, як людям дадуть нормальні тарифи, нормальні пенсії, а після цього ставити в таку позицію сьогодні парламент, що – все, караул, приймайте, тому що ми там щось десь не врятували. Свого часу Юрій Бойко разом з Віктором Медведчуком приїхали і показали, що є бажання сьогодні і готовність підписувати контракт з Росією, є можливість отримати сьогодні скидку, що можна сьогодні дати людям нормальну ціну на газ. І не треба зараз маніпулювати цією ситуацією. Ми не підтримуємо це рішення, і вважаємо, що таке рішення сьогодні в нашій країні неприпустиме. Дякуємо за увагу. Дякую. Ірина Володимирівна Геращенко. Шановні колеги, шановні українці, от ви знаєте, я дванадцять років працюю в українському парламенті, але такого бардака і хаосу не бачила ніколи. Коли народні депутати України не просто від тільки опозиції, а й більшості, отримують один порядок денний, а по ходу дня з'ясовується, що порядок денний буде абсолютно інший. І що законопроект, який належить до енергетичної безпеки країни, який, дійсно, є надзвичайно важливим для нашого уряду і для держави для того, щоби посилити переговорчі позиції влади, виноситься, по суті, з голосу, коли у нас бардак з комітетами, бардак з керівництвом, не розписуються вчасно пункти порядку денного. Це потрібно припинити, бо це погано закінчиться і для парламенту, і для країни. І ми ще і ще раз звертаємося до відповідальних за цей бардак. Це керівництво Верховної Ради, це уряд, який має цьому безладу покласти край. Ми – державники, і тільки тому наша політична сила сьогодні так само підтримала те, що потрібно цей закон розглянути, законопроект, в першому читанні, виключно в першому читанні, просто для того, щоби посилити переговорчі позиції влади, яка наступного тижня згадала, що вона в понеділок їде на важливі переговори. Друзі, заглядайте у ваші календарі іноді. Я не знаю, там діджитал-календарі, письмові календарі, але і дивіться на ваш графік. Це, дійсно, дуже важливий законопроект, який наближає нас до Енергетичного Співтовариства, він відповідає нашим європейським зобов'язанням. І він є принциповим в контексті відокремлення видобутку газу і транспортування природнього газу. Але наша політична сила категорично проти всіх спроб лобізм впихнути в цей закон. І ми вимагаємо підтримати позицію вже озвучену нашими колегами по "Голосу" в тому числі, поставити на голосування законопроект в редакції авторів без всяких лобістських поправок, які намагалися впихнути туди під час засідання комітету. Дякую за увагу. Герус Андрій Михайлович, хвилина – з мотивів від комітету. Да, Юлія Володимирівна, я бачу, обов'язково я дам слово. І позиція щодо яку редакцію ми розглядаємо. Шановний головуючий, шановні колеги, дійсно, були деякі застереження з приводу законопроекту і з приводу того, яка може бути власність відповідно відповідно газотранспортної системи. Тому ми пропонуємо зараз в першому читанні підтримати в тій версії автора початковій, яка була, а до другого читання пропонується правка, де ми заборонимо: перше – приватизацію, друге – концесію, третє – оренду і четверте – управління третіми сторонами, що не є державою. І крім того, пропонується також, щоб 100 відсотків власності компанії, яка управляє цією газотранспортною системою, було у держави. Не так, як було раніше, не менше ніж 51 відсоток, а саме зробити 100 відсотків. І цю правку ми будемо реєструвати між першим і другим читанням. Відповідно, я так розумію, на це буде консенсус залу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Юлія Володимирівна Тимошенко. Дякую, Андрію Михайловичу. Колеги, пропустіть, будь ласка, Юлію Володимирівну. Вас багато. Я дивлюсь, фракція "Слуга народу" поповнюється представниками "Європейської солідарності". 15:37:24 ТИМОШЕНКО Ю.В. Шановні друзі, мова іде про газотранспортну систему. Я дам всього дві цифри для того, щоб ми зрозуміли, з чим ми взагалі маємо справу. Наша газотранспортна система друга за потужністю на європейському континенті і вона має унікальні природні газові сховища, які, в принципі, безцінні. Для того, щоб побудувати цю газотранспортну систему з нуля, треба 300 мільярдів євро, це три ВВП країни. Ну, на всяк випадок, щоб ми відчували масштаб. І крім того, вона приносить нам доходів 3 мільярди доларів щорічно. Це всі видатки, які йдуть на оборону країни. По розміру це одне і те саме. Можу сказати, що вже десь 15 років на цю систему іде полювання. Полювання дуже просте: її ніхто не збирається за 300 мільйонів євро купувати, але її хочуть привласнити через управління системи розпорядження прибутком і доходом в 3 мільярди доларів. Розумієте, куш непоганий. Тому наша позиція дуже проста: да, треба виконати… Дайте завершити, будь ласка, Це потрібно, але це може бути тільки державне підприємство, яке заборонене до приватизації, управління, концесії і будь-яких інших маніпуляцій. Трубу завантажити природним газом ми як Україна з вами зможемо – це LNG-термінали Одеська і Миколаївська область і збільшення видобутку нашого газу. Ми можемо заробити вдвічі більше на експлуатації нашої газотранспортної системи. Я хочу подякувати фракції "Слуга народу" за те, що сьогодні вранці, коли ви зібралися, ви по-державницьки віднеслися до цього питання, і ви теж прийняли рішення, що ніякої приватизації, концесії, управління і так далі. В першому читанні ми не будемо голосувати. Але в другому, якщо будуть ці правки, ми проголосуємо разом

шановні колеги, після виступу Прем'єр-міністра переходимо до голосування. Колеги, ситуація наступна. Ми зараз маємо контракт з Російською Федерацією на транспортування газу в Європу. Це дає нам можливість, дійсно, мати дохід у розмірі у розмірі приблизно 3 мільярдів доларів. Це правда. І це надзвичайно важливий актив, який ми не повинні втратити. У нас є ситуація, коли цей контракт закінчується в кінці цього року. Росіяни хочуть не продовжувати цей контракт на тривалий термін. Для цього в тому числі вони будують свої потоки, про які ви дуже добре знаєте. Це не економіка, це політичні дії Російської Федерації для того, щоб створити на нас тиск, на Україну. Ми в Україні заінтересовані в тому, щоб отримати наступний довгостроковий контракт гарантований. Для цього нам потрібна підтримка європейських партнерів, тому що ми разом знаходимося в переговорах. Для цього ми повинні привести нашого оператора цієї системи до європейських правил і починати укладати угоду з росіянами на європейських правилах. Це, як сказала Юлія Володимирівна, передбачає розподіл транспортування від видобування і від торгівлі. Про це цей законопроект. Нам дуже важливо сьогодні ухвалити його в першому читанні для того, щоби на наступному тижні їхати на переговори з росіянами з сильною позицією. Після цього, в другому читанні, до другого читання ми з вами всі необхідні правки проговоримо і внесемо. Це не про приватизацію, оренду, концесію газотранспортної системи, вона заборонена зараз Законом про приватизацію, і не йдеться про концесію, не йдеться про оренду газотранспортної системи. О.В. Колеги, йдеться про те, щоби завершити переговори, складні для нас дуже переговори, без жодних гарантій. Але завершити переговори і отримати довгостроковий контракт. Дайте завершити, будь ласка, Прем'єр-міністру. ГОНЧАРУК О.В. Я вам дуже дякую. Вибачте, будь ласка. Просто це дуже важливо. Це стратегічна історія. Так от, нам важливо закінчити переговори з росіянами і мати максимально сильну позицію, щоб мати максимальні шанси на досягнення успіху в цих переговорах. Ми готові поділитися з вами інформацією про стратегію переговорів, про те, що ми збираємося робити, але, звичайно, не з трибуни Верховної Ради. Ми думаємо, що треба поговорити про це, можливо, в трошки більш такому робочому режимі. Але нам дуже важливо в найближчі 10 днів, до 1 листопада, мати змінене законодавство, яке дозволить нам пройти сертифікацію нашого оператора до кінця року. Я хочу нагадати вам, що це мало бути зроблено багато років, тобто це не робилося протягом багатьох років. Ми зробили це в уряді, за два тижні прийняли модель, через 10 днів, буквально 15, запропонували вам перший законопроект, 10 днів проговорили правки. З цим пов'язана швидкість, з якою ми зараз працюємо. Тому, друзі, у нас з вами єдина ціль і єдина мета. Я дуже прошу підтримати вас цей законопроект в першому читанні в редакції автора. Дякую. Дякую. Шановні колеги, про це вже було багато разів сказано, але я ще раз повторю, це була позиція багатьох фракцій озвучена і керівництвом фракцій на зустрічі, яка сьогодні відбулася. Ми приймаємо цей важливий законопроект, даючи змогу Кабінету Міністрів мати серйозну позицію на міжнародних перемовинах, в першому читанні, звісно. Але про це говорили і представники політичної партії "Слуга народу", і "Батьківщина" про те, що принциповим для нас є, що вона не продається, не віддається в приватизацію, концесію, оренду або управління. Це було зазначено, і я сподіваюся, що всі це почули. Дякую вам, колеги. Я сподіваюся все ж таки на підтримку всіх політичних сил, які сьогодні є в залі. Шановні колеги, ставлю на голосування питання про прийняття за основу з урахуванням пропозицій комітету та необхідними… Ні, почекайте, тут треба розібратися, комітет сказав, що вони цю правку прибирають. Чи ми повинні в редакції автора? В редакції, добре. Шановні колеги, ще раз, ставлю на голосування для прийняття за основу в редакції автора з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу (реєстраційний номер 2239-1). Правильно все? Тире Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-286 Проти – 18, утрималося – 19. Дякую, рішення прийнято. Одну хвилину. Олексій Валерійович, 30 секунд. Да, дякую. Колеги, дивіться, я вже сказав про те, що ця робота, вона мала проводитися роками. Ми дуже в скороченому режимі зараз, на жаль, працюємо, цей режим диктується переговорами. Нам дуже важливо до 1 листопада мати проголосований цей закон до другого читання. Це означає, що нам потрібна скорочена процедура, якщо я правильно розумію… ГОЛОВУЮЧИЙ. сьогодні, в будь-який інший день, в будь-яких форматах проговорювати, давати всі матеріали, це не наша забаганка, це вимога процедури сертифікації. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу не розходитись, народних депутатів. ГОНЧАРУК О.В. У нас, колеги, для розуміння, нам станом на 31 грудня потрібен сертифікований оператор. Процедура сертифікації триває близько 2 місяців, там вона жорстко регламентована. Тому я прошу дуже сильно підтримати скорочену процедуру, і ми підемо з вами в дискусію по суті. Дякую. Шановні колеги, згідно пропозиції, яка надійшла від Прем'єр-міністра України, ставлю на голосування… По фракціям покажіть минуле голосування. Відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 2239-1). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-260 Проти – 15, утримались – 39. Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціям.

Переходимо до наступного питання, але прохання не розходитись, нам треба декілька голосувань. Шановні колеги, вам запропонований проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (реєстраційний номер 2238). Нам необхідно проголосувати для включення вищезазначеного проекту до порядку денного пленарного засідання, необхідно 226 голосів. Прошу підтримати та проголосувати.

За-255 Рішення прийнято. Шановні колеги, нам необхідно скоротити наполовину строки внесення альтернативних законопроектів згідно статті 50 частини третьої, 226 голосів так само. Прошу підтримати та проголосувати.

За-244 Шановні колеги, нам необхідно зараз проголосувати за те, щоб застосувати процедуру ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні законопроекту реєстраційний номер 2283. Прошу підтримати та проголосувати. Там більш важливі справи

За-268 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропонується розглянути вищезазначений законопроект за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-244 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається заступнику міністра фінансів України Джигирі Юрію Анатолійовичу. Ще раз дякую, колеги. Я дуже коротко основні риси поданого законопроекту. Уряд подає на розгляд парламенту законопроект щодо змін до бюджету на 2019 рік. Основні зміни. Великий блок змін, вони технічні, вони направлені на те, щоб забезпечити реорганізацію міністерств. Ряд міністерств у нас організаційно зливаються, і нам треба це відобразити в бюджеті 2019 року вже зараз. Це великий блок змін, який ви бачите в розданих документах. З критичних: збільшується фінансування на реструктуризацію вугільних шахт на 1 мільярд гривень, це дозволить забезпечити вчасну виплату заробітної плати шахтарям; збільшуються видатки на сектор національної безпеки та оборони на 1,4 мільярда гривень – це на підняття грошового забезпечення військовослужбовців, на вирівнювання рівня зарплат між секторами сил оборони і на доплати військовослужбовцям в зоні АТО та операції Об'єднаних сил; збільшуються на 500 мільйонів видатки резервного фонду для забезпечення ліквідації наслідків надзвичайних ситуації. Відбувається перерозподіл в межах соціальних програм. За пропозицією Міністерства соціальної політики певну економію по одним соціальним програмам, де сформувалися невитрачені кошти через те, що зменшується контингент отримувачів, перерозподіляються кошти в межах соціального бюджету, перерозподіляються кошти на чорнобильців – 354 мільйони та 787 мільйонів на реабілітацію осіб з інвалідністю. Збільшується програма життя для внутрішньо внутрішньо переміщених осіб та учасників антитерористичної операції сумарно на 500 мільйонів. Через низьке використання коштів за програмами підтримки АПК та їх фінансування пропонується зменшити на 750 мільйонів за пропозицією Міністерства економічного розвитку по цим програмам ці кошти не будуть використані. Зменшуються видатки по фонду Президента на 800 мільйонів дві найпринциповіші також зміни, які варто наголосити, це через укріплення гривні в нас відбулося коригування як по доходній частині, по податках, по доходам... 10 секунд, завершуйте, будь ласка. ДЖИГИР Ю.А. ...і економія по державному боргу. Ці суми в обсязі приблизно 20 мільярдів там зменшення доходів, там зменшення видатків відображені в цих змінах для того, щоб збалансувати бюджет. Дякую. Дякую. Слово для співдоповіді надається першому заступнику голови Комітету з питань бюджету Крульку Івану Івановичу. Немає Івана Івановича? ГОЛОС Я думаю, що ні, вас не уповноважував комітет, якщо я не помиляюсь. Да. Одну хвилину почекаємо.

Шановні колеги, дуже вибачаюсь, давав прес-конференцію. Дякую за те, що дали можливість... Дякую, що дали можливість зробити доповідь щодо цього законопроекту. Шановний Дмитро Олександрович, шановні народні депутати і запрошені, Комітет з питань бюджету сьогодні в межах відведеного, обмеженого часу розглянув урядовий законопроект про внесення змін про Закон про Державний бюджет на 2019 рік за номером 2283, який надійшов до комітету лише сьогодні вранці. Згідно з пояснювальною запискою, законопроект розроблено для забезпечення вирішення найважливіших соціальних питань та ефективного використання коштів державного бюджету. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України проаналізувало законопроект у стислий термін, не заперечуючи проти прийняття законопроекту, водночас висловлює щодо нього зауваження, зокрема щодо відсутності розрахунків та належних пояснень. Під час розгляду законопроекту членами комітету зазначено про необхідність додаткового доопрацювання законопроекту, зважаючи на наявність у ньому значного обсягу змін до положень і показників Закону про Державний бюджет на 2019 рік. Враховуючи зазначене та необхідність оперативно врегулювати порушені у законопроекті питання, Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді законопроект номер 2283 за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу, доручивши його доопрацювати до другого читання з урахуванням зауважень

Необхідно чи ні? Ні… Шановні колеги, я прошу тоді підготуватись до голосування. Необхідно, да? Добре. Запишіться, будь ласка: два – за, два – проти від фракцій. Наполягають 3 фракції, тому…

Безумовно, наша фракція підтримує виділення 1 мільярда шахтарям, підтримує виділення грошей на житло атошникам і так далі. Но те, що ми не можемо зараз підтримати, це те, що всі ці зміни робляться за рахунок того, що скорочуються всі видатки на допомогу, на дотації селянам, фермерам і так далі. І те, що ми бачимо, ще скорочується і 800 мільйонів гривень на освіту. Крім того, не можна також ні за яких обставин реалізацію зазначених додаткових видатків здійснювати за рахунок економії на субвенції, на допомогу сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, а також людям з інвалідністю, дітям з інвалідністю, ми з них знімаємо і додаємо. Наша пропозиція така. Ви знаєте, що за рахунок зміцнення курсу гривні у нас зменшився обсяг боргу в гривнях, які треба виплачувати. По нашим розрахункам це приблизно до 100 мільярдів гривень. Тут в цьому законопроекті враховано тільки 23 мільярди зменшення видатків по державному боргу. Ми пропонуємо на друге читання збільшити якраз додаткові можливості і ресурси за рахунок скорочення виплат по державному боргу за рахунок зміцнення гривні до до того обсягу, який потрібен для виконання цього закону. Но не чіпати аграріїв, фермерів, дітей-інвалідів, сім'ї багатодітні і так далі. Субсидія всім цим сім'ям з дітьми – це не можна. Тому ми пропонуємо зараз утриматися, а друге читання врахувати наші пропозиції, прибрати те, з кого не можна знімати, і прийняти цей законопроект в цілому з іншою доходною частиною.

також до абсолютно усіх депутатів цього парламенту для того, щоб підтримати цей законопроект, 2283, тому що для мене як для представника Луганщини це дуже важливі зміни в бюджеті. І вся Луганщина, і шахтарі чекають на ці гроші, чекають їх родини, їх діти. з усією нашою командою багато робимо і зробили. І вчора Олексій, Прем'єр, дякуємо йому також за підтримку, і Мінфіну дякуємо за те, що великою командою сьогодні цей законопроект попав все ж таки на порядок денний. Дякую всім, хто приймав у цьому участь, і запрошую всіх зараз підтримати у першому читанні і підтримати в цілому. І саме дякую за те, що в цьому законопроекті є виділення 1 мільярда гривень шахтарям, а також ще є такі гроші як 300 мільйонів на льготні кредити для внутрішньо переміщених осіб та будівництва житла для переселенців. Дякуємо. І прошу всіх підтримати цей законопроект. Шановні колеги, ми вітаємо Кабінет Міністрів, що він цього разу зібрав всі зміни, які пропонуються до бюджету на 19-й рік в один закон, а не виносив це різними перерозпреділеннями, різними додатковими законами. Це дуже добре, ми дуже це вітаємо. Ми також вітаємо, що є в цих змінах дуже багато позитивних речей, які ми підтримуємо: це і про житло для внутрішньо переміщених осіб збільшення фінансування, це і збільшення зарплат для військовослужбовців, це і економія на державному боргу, це і зменшення видатків по фонду Президента. Ми всі ці зміни вітаємо. шановний Кабінет Міністрів, шановний Прем'єр-міністре, майте, будь ласка, повагу до народних депутатів. Ми хочемо мати можливість вивчити всі зміни, не тільки ті, що були озвучені тільки що з трибуни, а всі 900 програм, які на 31 сторінці, щоб мати можливість по кожній зміні розуміти, де є добрі речі, а де є погані. Звідки нам знати, що Міністерство фінансів озвучувало все, всі речі, а не тільки хороші речі. Ми хочемо мати цю можливість. Дуже велике прохання хоча би давати 2 дні на вивчення всіх цих речей. Через те, що такої можливості вивчення не було, я думаю, що ми, фракція "Голос", утримаємося від голосування за цей проект закону. Дякую за увагу.

на жаль, Голова Верховної Ради став на шлях порушення Регламенту. Є така книжка "Регламент Верховної Ради України". Я так розумію, що далі треба нести освіту в маси, і тому після виступу подарую пану Разумкову обов'язково Регламент, щоб він почитав, який він порушив при розгляді проекту бюджету на 2020 рік. Тепер про 2019 рік. Значить, що це можна сказати. Нам так, знаєте, якось очень скромно представник Міністерства фінансів сказав, у нас там просто мінус 20 мільярдів. Друзі, а це називається урізання бюджету. Тобто ми дочекалися уряду технократів, і що вони нам пропонують – урізати державний бюджет. Ну, ви знаєте, урізається багато речей: допомога дітям, сім'ям з дітьми на 1 мільярд 100 мільйонів, багато чого ще. Но є люди, яким не можна їм нічого урізати. Це взагалі проект бюджету "про 11 друзів Зеленського". Хто друзі Зеленського – Баканов? Будь ласка, півмільярда гривень плюс – на СБУ. При загальному урізанні бюджету на СБУ – плюс, Управління державної охорони – плюс. Гончарук, я так розумію, ще один друг Зеленського. На секретаріат Кабміну, на господарський відділ – плюс 150 мільйонів. Пане Гончарук, на що вам не вистачає, на ще один самокат? Про що йде мова? Це в нас бюджет, який нам пропонується, це насправді є просто якесь знущання над людьми. Просто це перерозподіл державних видатків і фінансів на "друзів Зеленського", на репресивну систему, на своє проїдання і нічого на людей, на допомогу соціальну – нічого. За такі зміни голосувати не можна, тільки червона кнопка. А з усіх інших спитає народ. Дякую. Дякую Олексію Олексійовичу. Я вибачаюсь, але ви, як завжди, не виконуєте обіцянки, навіть Регламент не подарували. Причому в незалежності від того, в якій політичній силі ви є. Дякую, в мене є. Дякую. Але результат вже теж є. Дякую. Я думаю, що в мене менше було часу, але знаю я її краще. Дякую. Дякую. Шановні народні депутати України! Шановні громадяни України! Михайло Папієв, "Опозиційна платформа - За життя". Ви знаєте, я розчулився сьогодні, коли доповідав Комітет з питань бюджету, який сказав що ми сьогодні отримали закон, сьогодні зібралися і сьогодні проголосували на комітеті висновок, і сьогодні треба голосувати в залі. Я хотів би сказати громадянам України абсолютну правду. Як називаються дії уряду, який скорочує і доходну частину бюджету, і видаткову частину бюджету? Тобто це має бути сором для любого уряду. І наша фракція абсолютно не підтримувала би ці зміни до Закону про Державний бюджет України і всі ті "хотєлки", які забили урядовці в цей законопроект, але одна позиція, тільки одна позиція переконує нас голосувати, і ми будемо голосувати. Це видатки, 1 мільярд, на виплату заробітної плати шахтарям, які працюють на державних шахтах. Тому наша фракція підтримає цей закон з огидою. Дякую. Дякую. Шахов – хвилина. І, шановні колеги, після цього переходимо до голосування. Прошу підготуватись до голосування. Сергій Шахов, Луганщина. Дуже вдячний і Кабінету Міністрів України, який почув не тільки Луганщину, Донеччину, Волинь, взагалі міста шахтарські, мамок, які з дітьми ходили по магазинах і записувалися в амбарні книги, ще раз повторюю. Але головне, щоб ці гроші отримали шахтарі. Бо рік тому проголосували, в бюджет внесли зміни у п'ятницю 13-го на 1,5 мільярда гривень, а шахтарі своїх грошей так і не побачили. Тому ще раз закликаю Кабінет Міністрів України після того, коли Верховна Рада внесе правки і проголосує за 1 мільярд гривень шахтарям, щоб виплатили все ж таки ці гроші. І далі. Не буває, сьогодні говорили за село, сьогодні говорили за всі області і так далі, кожен з вас практично був на Луганщині, в бюджеті 2020 немає грошей на дороги в Луганську область, ями, як могили, немає сьогодні грошей на дітей-сиріт, яких сьогодні лишили… Дякую, Сергій Володимирович. Дивіться, саме тому пропонує комітет скоротити строки підготовки до другого читання, щоб вирішити в тому числі і це питання, яке ви тільки що підняли. І про це говорив представник, так само, ваш колега з Луганщини Максим Ткаченко. Шановні колеги, прошу підготуватися до голосування. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (реєстраційний номер 2283). Прошу підготуватися до голосування. Колеги, голосування, будь ласка, підготуйтеся. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Дякую. За – 273. Рішення прийнято. Шановні колеги, пропонується скоротити наполовину строки підготовки до другого читання. Я поставлю на голосування все ж таки цю пропозицію. Відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків підготовки до другого читання законопроекту реєстраційний номер 2283. Прошу підтримати та проголосувати.

За-266 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціям. "Слуга народу" – 227, "Опозиційна платформа – За життя" – 17, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 1, "За майбутнє" – 12, "Голос" – 0, позафракційні – 9. Рішення прийнято. Шановні колеги, зараз я даю хвилину Третьяковій Галині Після цього даю Олені Костянтинівні, слово для зачитування оголошень. 16:12:01 ТРЕТЬЯКОВА Г.М. Шановні народні депутати! Шановний головуючий, шановний народ України! Я хочу надати вам інформацію, щоб ви спокійно працювали в округах наступний тиждень, щодо законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції (реєстраційний номер 2045-1). Мова йде про надання статусу учасника бойових дій добровольцям, які з перших днів російської агресії стали на захист незалежності та територіальної цілісності нашої України. Законопроект підписаний трьома фракціями: "Слугою народу", БЮТом, "Батьківщина" та "Голосом". Авторами є Тищенко, Василенко, Третьякова, Цимбалюк та інші народні депутати. Аналогічний за змістом законопроект не приймався 4 роки попередньою Радою скликання. Ми його будемо розглядати в перший вівторок на нашому першому тижні пленарного засідання. Президент визначив цей законопроект як першочерговий. Тому, щоб ви мали цю інформацію, бо законопроект суспільно дуже важливий. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Шановні колеги, ми його… Шановні колеги! Добре, я дам зараз… Шановні колеги, цей законопроект буде одним із перших, який ми будемо голосувати 29 29 жовтня. Я хотів би звернутися до Апарату врахувати це питання під час підготовки пропозицій до Погоджувальної ради. З мотивів – Герасимов. Я не бачу. Фріз Ірина Василівна. Щиро дякую. Дякую за це оголошення, яке зробила пані голова. На жаль, ми не дочекалися сьогодні розгляду зазначеного законопроекту, хоча лунали такі чутки, що його буде внесено з голосу. Разом з тим, я б хотіла зазначити, що було, фактично, створено прецедент у середу на засіданні профільного комітету, коли було переглянуто рішення комітету щодо голосування за зазначений законопроект 2045-1 за основу та в цілому. Сьогодні відбулося засідання Тимчасової спеціальної комісії з питань статусу для ветеранів і було ухвалено одноголосно рішення: рекомендувати Раді голосувати за зазначений законопроект за основу та в цілому. Щиро дякую і сподіваюсь на те, що ми не будемо розтягувати процедуру і ухвалимо це рішення одразу. почув. Даю слово Олені Костянтинівні. Шановні колеги, пару надзвичайно важливих оголошень. Ви знаєте, що щороку в жовтні в усьому світі, а також і в України відзначається День боротьби із захворювання на рак молочної залози. Саме тому мушу привернути увагу до цього захворювання і до цієї надважливої проблеми в Україні. Міжфракційне об'єднання "Рівні можливості" роздало вам сьогодні і інформаційні матеріали, і рожеві стрічки, зокрема, щоб відразу привернути увагу із питань промоцій ранньої діагностики цього важкого захворювання. Я дякую всім, хто доєднався до цієї акції. (Оплески) Дякую, колеги. наступні оголошення. Відповідно до статті Закону України "Про Регламент Верховної Ради" оголошується про створення депутатського об'єднання "Інтелектуальна Україна". Головою такого міжфракційного об'єднання обрано народного депутата України Стефанчука Руслана Олексійовича. Вітаємо з цим. Наступне оголошення про створення міжфракційного депутатського об'єднання "За прискорену євроінтеграцію українського бізнесу". Головою цього об'єднання обрано народного депутата обрано Люботу Дмитра Валерійовича. Теж вітаємо. А також про створення міжфракційного депутатського об'єднання "За Хмельниччину". Головою нового об'єднання обраного народного депутата України Монастирського Дениса Анатолійовича. Це всі оголошення.

Шановні колеги, я вам хотів подякувати за сьогоднішню роботу понаднормову. Я вважаю, що ми зробили сьогодні важливі речі. Побажати нашим колегам, які працюють в регіонах наступного тижня, плідної праці. І хочу подякувати ще раз. Не забувайте картки. Оголошую закритим вечірнє засідання Верховної Ради України. Ранкове, вибачте, це ще ранкове засідання Верховної Ради України. Всім дякую. дякую.